Öfgaöfl bókstafstrúaðra gyðinga Ísraela hafa barist gegn því samkomulagi frá upphafi. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, er einn þeirra sem hefur barist gegn þessu samkomulagi í meira en þrjá áratugi. Itamar Ben-Gvir, núverandi þjóðaröryggisráðherra Ísraels, hefur barist gegn þessu samkomulagi af öllum mætti frá því að hann var unglingur og dansaði beinlínis á gröf Yitzhaks Rabins forsætisráðherra, sem var ráðinn af dögum af öfgasinnuðum gyðingi árið 1995. Það var hefnd fyrir Óslóarsamkomulagið. Ben-Gvir lét reisa tilræðismanninum minnismerki. Hvers vegna er ég að tala um þetta, frú forseti? Vegna þess að þessar staðreyndir eru grundvöllur þess að skilja ástandið sem ríkir núna í Palestínu. Að skilja ástandið sem ríkt hefur í meira en 18 ár á Gaza-ströndinni undir stjórn Hamas og þær eru lykillinn að því að skilja stríð Ísraelsstjórnar bæði á Gaza og í Líbanon nú um stundir. Hezbollah er skilgetið afkvæmi fyrstu innrásar Ísraels í Líbanon og auðvitað hinn fullkomni leppur fyrir klerkaveldið í Íran. Ríkisstjórn Netanyahus væri löngu fallin ef öfgaflokkarnir á Ísraelsþingi styddu hana ekki. Netanyahu er búinn að vera um leið og stríðinu lýkur. Hans bíða ákærur vegna spillingarmála fyrir dómstólum og Ísraelsþjóð er klofin. Helmingur hennar hefur fram að innrásinni 7. október á síðasta ári verið í mótmælum vegna áforma um að grafa undan réttarríkinu í Ísrael. Stríðinu á Gaza, á Vesturbakkanum og í Líbanon mun ekki ljúka fyrr en aðalstuðningsmenn Ísraelsríkis, Bandaríkjamenn og aðrir þeir sem selja þeim vopn, hætta því. Því þarf að ljúka svo að friður geti komist á.

því að þetta gengur ekki svona áfram með þessa sundurleitu og furðulegu ríkisstjórn. Nýverið tilkynnti hæstv. innviðaráðherra að stjórnarflokkarnir væru að hætta saman. Það var ályktað um þetta formlega á flokksfundi ráðherrans og látið fylgja sögunni að formlegur skilnaður færi fram næsta vor. Eftir ríkisstjórnarfund í dag voru samráðherrar hennar, formenn hinna stjórnarflokkanna, í viðtölum. Hæstv. forsætisráðherra sagði: Þetta er bara ekki rétt, við erum ekki að hætta saman

á meðan innviðaráðherrann heldur áfram að segja: Nei, við erum hætt saman? Og þeir líta fram hjá því og segja: Nei, þetta er allt í góðu og gerðu það sem þú vilt. Þetta verður ekki gott ástand ef þetta á að vara svona í ár í viðbót, frú forseti.

Þetta segi ég ekki bara vegna þess að í fyrsta sinn á Íslandi og þótt víðar væri leitað er trans kona í aðalhlutverki. Arna Magnea Danks sýnir okkur inn í heim þeirra sem eru öðruvísi í samfélagi sem rígheldur í úrelt gildi og kemur í veg fyrir að manneskjur geti blómstrað. Það sem skiptir ekki minna máli er að í myndinni er sagður sannleikurinn um stöðu bátaarfsins okkar. Vernd og varðveisla skipa og báta er hluti af alþýðumenningu og atvinnusögu Íslendinga. Um er að ræða ómetanleg menningarverðmæti úr sjávarútvegi og sjósókn Íslendinga frá landnámi og allt fram á 20. öld en á meðan menningararfur íslensku þjóðarinnar grotnar niður í fjörum landsins er hjákátlegt að kalla okkur menningarþjóð. Ég hef lagt fram tillögu til þingsályktunar um fjármögnun varðveislu, björgunar og endurgerðar skipa- og bátaarfsins. Virðulegi forseti. Íslensk kvikmyndagerð er á heimsmælikvarða. Hún skilar fjölda starfa, styrkir íslenska tungu og lyftir okkar samfélagi og menningu. Það er óboðlegt að þessir tveir málaflokkar sem ég hef hér fjallað um skuli verða svo alvarlega fyrir beittum hnífi aðhalds í fjárlögunum og bæði Kvikmyndasjóður og fornminjasjóður muni berjast í bökkum ef af verður. Við verðum að standa með íslenskri menningu og sögu.

eftir svörum við því hvort honum þætti eðlilegt að öryrkjar skyldu vera látnir greiða fyrir kjarapakka ríkisstjórnarinnar með því að launagreiðslur til þeirra myndu ekki ná fram að ganga. Ég mismælti mig og sagði þetta væru rétt um

Hæstv. fjármálaráðherra kom hér upp og brigslaði mér um það að ég væri að bulla þegar ég talaði um að það kostaði 1.200 kr. í sund og hann sagði að það kostaði 300 kr. í sund í Þelamörk. Hann gerði sem sagt ráð fyrir því að þessi einstæða móðir væri með tvö börn á grunnskólaaldri. Hann var ekkert að velta því fyrir sér í raun og veru hvað drengurinn væri gamall. Hann er sem sagt ekki á grunnskólaaldri og það kostar 1.200 kr. fyrir hann í sund í Þelamörk og það geta allir kynnt sér sem fara inn á heimasíðuna eins og ég býst við að hæstv. fjármálaráðherra hafi einmitt verið að gera á milli svara við mig í óundirbúnum fyrirspurnatíma í gær. Og niðurstaðan er þessi: Alveg sama froðan og flæðir hér venjulega hér út úr þessum hæstv. ráðherrum; bull og vitleysa, órökstutt og aftur bull.

Setjum okkur í spor þeirra sem daglega ganga til vinnu við þessar aðstæður. Hvernig haldið þið að sé að sinna tómstundum og félagsstarfi? Það væri gott ef sem sem flest okkar settum okkur í þessi spor. Þetta er nefnilega staða rúmlega 2.000 manns sem nú eru á biðlista eftir heyrnarþjónustu frá Heyrnar- og talmeinastöð Íslands. Fullorðnir bíða þar að meðaltali í um tvö ár. Börn þurfa ekki að þola meira en sirka sjö mánuði að meðaltali.

kveða á um að við núverandi aðstæður og mannafla geti stofnunin ekki gert þetta. Þetta er pattstaða og meðan á pattstöðunni stendur þá safnast á biðlista. Þetta er glórulaus staða og áhrifanna gætir víðar. Stofnunin hefur þurft að leggja niður 18 mánaða eftirlit barna sem grunur leikur á að séu með málþroskaröskun. Foreldrar og forráðamenn barna geta ekki lengur leitað þangað vegna gruns um seinkaðan málþroska eða einhvers konar tjáskiptavanda fyrir börn á öllum aldri. Þetta er staðan á Íslandi í dag. Heyrnar- og talmeinastöð Íslands á samkvæmt lögum að huga að heyrnarheilsu og sérhæfðri talmeinaþjónustu heillar þjóðar og við sem hér erum eigum að sjá sóma okkar í því að búa svo um hnútana að hún geti uppfyllt lögin okkur

ekki í vikur, ekki í mánuði, heldur ár, jafnvel tvö, þrjú ár eftir greiningu er algerlega óverjandi. Það á ekki að geta átt sér stað að við segjum við börn: Þið bíðið. Það gerir sér enginn grein fyrir því nema þeir sem eru með börnin og viðkomandi fjölskylda hvaða álag þetta setur á fjölskylduna, hvaða afleiðingar þetta hefur. Við erum að búa til öryrkja inn í framtíðina með því að

hélt allstór nefnd á vit gamla herraríkisins með ærnum tilkostnaði, m.a. fólk úr þessum sal. Fram undan er fjölmenn ferð til Aserbaísjan á loftslagsráðstefnu og fjölmargar aðrar ferðir þingmanna á dagkaupi, dagpeningum, rándýrar ferðir. COSAC er ein ráðstefnan sem ég hef áður sótt algjörlega tilgangslaus, en það er svona að vera maður með mönnum og að mæta er pressan. Ég ætla ekki að vera skemmtilegur í þessari ræðu þegar ég segi: Obbinn af þessum ferðum ferðum er gjörsamlega tilgangslaus. Þetta eru rándýrar ferðir sem þyrfti að skera niður verulega. Hvers vegna nefni ég þetta núna? Við erum að horfa upp á, eins og kom fram í ræðu fyrr í dag og reyndar í gær, að fólk á ekki

Við þær aðstæður í 1.500 milljarða hagkerfi er gjörsamlega óviðeigandi að leggjast í dýrar lúxusreisur þingmanna og annarra embættismanna á fullum dagpeningum. erum nýbúin að skipa hér umboðsmann Alþingis að nýju og megi þeirri ágætu manneskju vel vegna í sínum störfum. Ég tel að það mætti vel svara kostnaði og gott það að hefja markvissan niðurskurð á óþarfanum og skipa hér aðhaldsmann Alþingis.